**Zgrebec, Dragica (SDP)** Sada ćemo po dogovoru objediniti sljedeće dvije točke: 9. Prijedlog zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 692 – Predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada; Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednici. Prijedlog zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 737 – Predlagatelj Klub zastupnika IDS-a; Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I izvješća ste primili na sjednici. Prvo će prijedlog zakona obrazložiti u ime kluba Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar. Hvala lijepa poštovana kolegice potpredsjednice, zastupnice i zastupnici. Danas u raspravi o izbornom zakonodavstvu mnogi zastupnici su spominjali pa i tvrdili da ove rasprave ne bi bilo da nije bilo jedne građanske inicijative koja je pokrenula ideju građanskog referenduma oko izbornog modela. I njih su proglasili zaslužnim za samu činjenicu da o tome raspravljamo i da su o tome i stranke počele razmišljati. Naš Prijedlog zakona o izbornim jedinicama, što naravno nije točno a to ću i dokazati sad, naš Prijedlog zakona o izbornim jedinicama objavili smo mjesec i pol dana prije nego ta građanska inicijativa svoje referendumsko pitanje. I kada pročitate njihovo referendumsko pitanje u onom dijelu broja zastupnika i biranja po izbornim jedinicama onda ćete lako uočiti tko se služio čijim prijedlogom. Tako da ovo veličanje te građanske inicijative i proglašavanje zaslužnim jesu stavili temu na dnevni red medija, jesu uzburkali javnost, jesu zainteresirali građane ali da su oni bili povod ove rasprave što se nas tiče ne. Zašto je klub Hrvatskih laburista smatrao za potrebnim predložiti zakon? Da se konačno otvori rasprava zbog toga što u postojećem Zakonu o izbornim, izboru zastupnika, dakle u Zakonu o izboru zastupnika postoji odredba da broj birača po izbornoj jedinici ne smije odstupati više od plus, minus 5% a a da prilikom utvrđivanja izbornih jedinica, područja izbornih jedinica koliko god je to moguće treba poštivati i teritorijalni ustroj Republike Hrvatske. Ta odredba zakona nije bila dovoljna cijelo vrijeme a nakon donošenja postojećeg Zakona o izbornim jedinicama nikome da intervenira ili u jedan ili u drugi zakon. Moglo se iz Izbornog zakona izbrisati ove odredbe ili prilagoditi tim odredbama ali nije niti jedna Vlada predlagala korekcije. U prosincu 2010. godine ovim problemom pozabavio se i Ustavni sud, dakle i u svojem izvješću upućuju i upozoravaju Sabor da postojeće rješenje nije zakonito, da je došlo do nejednake težine biračkog glasa u izbornim jedinicama što oni smatraju neprihvatljivim, a da i crtajući kartu izbornih jedinica se nije poštivalo načelo maksimalnog poštivanja gdje je to god moguće teritorijalne cjelovitosti. I mi smo mogli praviti se blesavi da ne znamo ni za ovaj dokument Ustavnog suda i šutjeti o tome, ne predlagati ništa. Mislili smo da će Vlada dati taj prijedlog ali nije. Sadašnje izborne jedinice skrojene su tako da je primjerice grad Zagreb podijeljen u 4 izborne jedinice, Zagrebačka županija u 4, Splitsko-dalmatinska u 2, Primorsko-goranska ako se ne varam u 3 ili 2. Da li je to dobro? Samo na primjeru Grada Zagreba je dokaz da kada Grad Zagreb kao metropolu cijepate u veći broj izbornih jedinica dolazi do tzv. metropolizacije i zato danas u Saboru imamo 45 zastupnika iz Grada Zagreba što nadam se nitko neće reći da je to dobro. Da bi dakle došli do jednake težine biračkog glasa i maksimalno poštivali teritorijalni ustroj i cjelovitost teritorija općina, gradova i županija, mi smo ponudili podjelu Hrvatske u 6 izbornih jedinica. Mogli smo i 8, mogli smo i 10, da brojka 10 koja je sada ostaje i nadalje. Ali ću reći da nismo išli u 8, 10 ili 12 jer smo primjenjivali metodu ponderiranog broja mandata u izbornim jedinicama, zavisno od broja birača i sa većim brojem izbornih jedinica razlika u broju zastupnika koliko bi se biralo u pojedinoj izbornoj jedinici bila bi prevelika. Naš model podrazumijeva ili predviđa da se u izbornim jedinica bira najmanje 20 do 26 zastupnika što je najveći broj onih koji bi se biralo, odnosno izračun je stvar naprosto broja birača u pojedinoj izbornoj jedinici. Tako prema našem prijedlogu Grad Zagreb birao bi 26 zastupnika kao jedinstvena izborna jedinica, u 2. bi bili Međimurska, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska sa 22, u 3. Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka sa 20, u 4. Virovitička, Požeška, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska sa 26, u 5. Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska sa 22 i u 6. Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Zadarska sa 24 zastupnika. Bilo je dijela iz civilnog sektora i stručnjaka koji su smatrali da bi umjesto broja birača prilikom određivanja izbornih jedinica trebali uzimati broj stanovnika. Mi smo ovaj model pokušali simulirati i na tom podatku broja stanovnika i kada smo te podatke stavili u tablicu odstupanje ili razlika broja mandata po izbornim jedinicama kada smo uzimali broj birača i broj stanovnika samo je u dvije izborne jedinice za jedan mandat. Dakle ne bi se radikalno puno mijenjao da se i uzima broj stanovnika. 26 873 birača po jednom mandatu u prosjeku bi bilo, dakle na jedan mandat 26 873 birača. Odstupanje od tog prosjeka najveće 1002 birača odnosno 3,6%, ne više od 3,6%. Ako naš prijedlog sa 6 izbornih jedinica koji je nakon ponderiranja doveo do jednake vrijednosti biračkog glasa, bude jednakopravno razmatran i sa drugim prijedlogom kolega iz IDS-a koji prekrajajući postojeće izborne jedinice, ne koristeći model ponderiranja nego ostajući kod odredbe da se u izbornim jedinicama bira 14 zastupnika. Dakle ako ta dva prijedlog pokušavamo doći do jedan, mi ćemo sudjelovati u tom pokušaju ali moram iskazati činjenicu da modeli koji u sebi nose nastavak metropolizacije, koji doista neprirodno dijele izborne jedinice, a za zastupnike koji surađuju sa predstavničkim tijelima razumiju da ako nemaju svoje područje koje je istovjetno županijskom području je to dosta teško, onda će biti problem u tom usuglašavanju upravo zadovoljavajući ovaj drugi kriterij kojega je zakon propisivao. Kao i kod one prve teme i kod prve točke, sama činjenica da prijedloge iznjedruju klubovi zastupnika i da unutar parlamenta pokušamo doći do dogovora jeste iskorak, ja bih rekao dobar koji može doći do dogovora, a mislim da bi najgore bilo da ne činimo ništa i da ne mijenjamo ništa i ostavljamo stvari kao što su dosad, ignorirajući i činjenicu da bi ovo bio ako se ne varam četvrti izborni ciklus po izbornim jedinicama koji ne odgovaraju odredbama zakona. To je ukratko sadržaj prijedloga, razlozi i argumenti, odnosno način na koji smo došli do ovih šest izbornih jedinica. Hvala. U ime predlagatelja zakona Kluba zastupnika IDS-a kolega Valter Boljunčić. Izvolite kolega. Hvala. Dobro večer svima! Evo kao što je i prethodnik rekao mi smo izašli sa jednim prijedlogom izbornih jedinica. Na tragu onoga što smo iznijeli danas vezano za Izborni zakon mislimo da u zadnjoj godini ne treba značajno mijenjati neke stvari već ako je ikako moguće ih dotjerati da budu u skladu sa zakonom koji kaže da je to plus minus pet posto razlike od najmanje i najveće do sredine. U ovom trenutku mi imamo 10, odnosno 12 izbornih jedinica. Dakle jedanaesta i dvanaesta koje su za dijasporu i nacionalne manjine. Naš prijedlog se sastoji u tome da svakom dopušta, jer on kaže da koliko god je moguće da se prate granice županija. Ne kaže izričito da se moraju pratiti, tako da u našem prijedlogu ostaje ovih 10 izbornih jedinica sa time da se pojedini dijelovi rubni miču iz jedne izborne jedinice u drugu. Ja to ne bih sada recimo čitao, neka ostaju kao što su i do sada. Recimo prva izborna jedinica obuhvaća kompletna tri područja Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske. Druga recimo i područja Osječko-baranjske, Virovitičke i Podravske i dio područja Bjelovarsko-bilogorske, recimo Daruvar, Dežanovac, Đulovac, Garešnica, Grubišno Polje itd. Dakle, radi se o situaciji da se rubni dijelovi maknu iz jedne izborne jedinice u drugu. Na taj način dobivamo, dakle sa deset izbornih jedinica gdje je odstupanje plus, minus jedan posto od prosjeka. Najveća izborna jedinica ima 1,017 od prosjeka. Znači ima 381000 a najmanja jedinica ima 0,99. Dakle, 371000. Na taj način definitivno se dakle sačuvava uvjet da je plus minus pet posto od prosjeka. Nadalje, na taj način i Izborni zakon koji smo imali danas ostaju dakle izborne liste sa 14 zastupnika na svakoj od listi. Podjela na manje većih izbornih jedinica gdje bi se ponderirali glasovi kao što smo u ranijem prijedlogu čuli isto drži matematičku vodu. Međutim, ponekad treba gledati da izbornu jedinicu ne čine samo stanovnici, nego i prostorna udaljenost. Znači, u jednom Zagrebu nije veliki problem tramvajem doći dakle od istoka na zapad, dakle od Črnomerca do Dubrave ali recimo u ovoj izbornoj jedinici gdje bi bila Istra to su, dakle izborna jedinica se kreće od Pule, od Savudrije, pa do Zadra, Gospića itd. Znači, mislim da se i to mora uzeti u da se i to mora uzeti u obzir. Jer prije svega sama tehnologija onda izbora na takvom jednom području, stvaranje listi od 25 članova je dosta kontradiktorna sa onim što cijelo vrijeme danas pričamo, a to je želja da se biraju ljudi imenom i prezimenom, odnosno da zastupnici budu što bliže izbornoj bazi. Mislim da to nikako ne može doći u jedan obzir, ako kažem netko iz Pule mora ići u Zadar ili Gospić ili obrnuto. Znači, smatram da je prijedlog manje broja broja izbornih jedinica većeg po površini i broju stanovnika na neki način kontradiktoran sa onime što se želi, a to da bude neposrednije biranje zastupnika u Sabor. U ovom trenutku, ako ćemo baš tako, mislim da bi ovako neka podjela na pet, šest, sedam izbornih jedinica bila u redu da se davnih dana krenulo u Zakon o decentralizaciji, a to bi podrazumijevalo puno možda promjena, pa čak i možda promjena u sastavu Parlamenta kao što smo već imali jednom prilike kod promjene Ustava čuti jednodomni ili dvodomni i sličnih stvari kao što smo nekad imali. Tako da smatramo da ovaj naš prijedlog može uz najmanje napora dovesti do toga da se ispuni ustavna, tj. zakonska norma što je Ustavni sud presudio da bi se trebala razlikovati za plus minus pet posto. Sadašnje, danas smo čuli 30, mi smo mjerili oko 27%, 27% između najveće i najmanje, a znači 4 mandata. Kada smo pričali o ustavnim promjenama nedavno četiri mandata na jednu ili na drugu stranu su značili da li će se mijenjati Ustav ili se Ustav neće mijenjati. Tako da to nije baš ovako bezazleni problem razlike od 4 mandata između dviju izbornih jedinica. Bilo je i drugih primjera, recimo da se ide na županije sa ponderiranim brojem glasova, ali bi to budući da je jedna od najmanjih, Lička ima 50000 to bi bilo maksimum 25000 po jednome zastupniku dovelo bi do ipak značajnog povećanja broja zastupnika ili pak bi se trebalo na drugi način korigirati broj mandata. Evo ukratko. Mi smo ovaj prijedlog, dakle sa izračunima poslali pravo Ministarstvu uprave da se provjeri. Što se tiče toga mi smo isto uzeli broj birača, ali kao što je rečeno i ranije mislim da je čak logično da se broj stanovnika uzme ali odstupanja kad se uzme broj stanovnika su neznatna tako da u biti ista podjela bi vrijedila i u tom slučaju. Evo Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a trebao je govoriti kolega Davorin Mlakar, nije prisutan pa gubi pravo rasprave po ovoj točki. U ime Kluba zastupnika SDP-a Peđa Grbin. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Pa Klub zastupnika SDP-a u prvom će čitanju podržati oba ova prijedloga. Razlog tome vrlo je jednostavan. Ovi prijedlozi predstavljaju dio paketa, primjerice u slučaj prijedloga Kluba zastupnika Hrvatskih laburista izmjena Izbornog zakona bi bila nemoguća ako se ujedno ne bi izmijenio i Zakon o izbornim jedinicama budući Klub zastupnika Hrvatskih laburista već u Izbornom zakonu predviđa smanjenje broja izbornih jedinica na 6. Mi u Klubu zastupnika SDP-a svjesni smo zakonske odredbe, svjesni smo upozorenja Ustavnog suda i svjesni smo da se po tom pitanju nešto mora učiniti. U tom kontekstu svjesni smo i činjenice nesporne da postoji nejednako biračko pravo u različitim izbornim jedinicama odnosno da danas nažalost u Puli, Varaždinu, Osijeku i Dubrovniku glas ne vrijedi isto. U tom kontekstu podržat ćemo kao što sam već napomenuo ove prijedloge, podržat ćemo raspravu o njima a vjerujem da ćemo kroz usuglašavanja koja ćemo provesti nakon što sutra podržimo i prijedloge za izmjenu izbornih zakona doći do onoga prijedloga koji bi sve nas zadovoljio, zadovoljio hrvatske građane i doveo do toga da glas u svakom dijelu Hrvatske jednako vrijedi. Hvala. Žele li završnu riječ predlagatelji? Ne. Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo naknadno.